Добре,

Има кворум. Откривам заседанието.

предлагам да бъдат включени в седмичната програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки: Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 Block 70 с вносител Министерският съвет. Предлагам да бъде включен като – точка трета за днешното пленарно заседание. И следващо предложение: Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за военното разузнаване с вносители народният представител Милен Михов и група народни представители. Предлагам да бъде включен като точка четвърта за днешното пленарно заседание. Моля, режим на гласуване.

Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support),

международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS)

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 49, ал. 2 предлагам процедура за допуск на господин Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, госпожа Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи, генерал Андрей Боцев – началник на отбраната, генерал-майор Цанко Стойков – командир на

против 14, въздържали се 12. Предложението е прието. Моля, поканете допуснатите лица в залата. Продължете с представянето на Доклада, господин Генерал. „ДОКЛАД на Комисията по отбрана относно Законопроект за ратифициране на международен договор BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“, международен договор

P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“ На редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Проекта на закон на Народното събрание за ратифициране на по-горе изброените четири международни договора, свързани с реализацията на Актуализиран проект за инвестиционен разход. На заседанието присъстваха 21 народни представители. В заседанието участваха: господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната; господин Емил Караниколов – министър на икономиката; госпожа Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи; госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите; господин Атанасов Запрянов – заместник-министър на отбраната; генерал Андрей Боцев – началник на отбраната; генерал майор Цанко Стойков – командир на Военно въздушните сили; и господин Иван Найденов – постоянен секретар на Министерството на външните работи. В заседанието взеха участие и народните представители Павел Шопов и Спас Панчев, които не са членове на Комисията по отбрана. Проектът на закон за ратификация беше представен, от името на съвносителите на Законопроекта от господин Каракачанов. В изказването си министър Каракачанов запозна членовете на Комисията по отбрана с проведените консултации и преговори

Министър Каракачанов посочи, че в хода на своята работа преговорният екип е постигнал съгласие от американската страна за намаляване на пакетната цена от 1,41 млрд. долара до 1,256 млрд. долара, като е успял да запази пакета от способности, поискани в изпратеното на 21 февруари 2019 г. от Министерството на отбраната писмо с искания

Конгреса на щатите на допълнително финансиране по програмата на проекти, които ще бъдат изпълнени в интерес на Република България – за обучение на летателен състав, доставка на оборудване, въоръжение и/или за реализация на инфраструктурни проекти в авиобазата. По този начин общият ефект за Проекта за придобиване на самолетите ще намалее цената до 1,2 млрд. долара. Предстои искането на Държавния департамент да бъде разгледано от Конгреса на САЩ до края на настоящия месец. Министър Каракачанов обобщи, че внесеният в Народното събрание Проект на закон за ратификация обхваща четири международни договора, обединяващи доставката на цялостния пакет – самолети, оборудване за мисиите, средства за наземно обслужване, въоръжение, средства за обучение на летателен и инженерно-технически състав на обща стойност – 1,256 млн. 153 хил. долара. Придобиването на нов многоцелеви изтребител като 70 F-16 от САЩ ще издигне на ново качествено ниво бойните способности на българската бойна авиация и ще я направи оперативно съвместима с партньорите от НАТО. Предложението отговаря на интересите на външната политика и национална сигурност на Република България както в региона, така и в съюзен формат. В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Кольо Милев, Таско Ерменков, Христо Гаджев, Владимир Тошев, Симеон Симеонов, Георги Андреев, Васил Антонов, Николай Цонков, Слави Нецов, Пламен Манушев, Валентин Радев, Джема Грозданова, Константин Попов, Джейхан Ибрямов, Спас Панчев и Павел Шопов.

оперативни предимства на F-16, максималното съответствие на офертата за F-16 с българските изисквания, постигането на пълна оперативна съвместимост във въздуха и на земята с нашите съюзници, перспективите пред стратегическото сътрудничество и партньорство и военно-техническото сътрудничество със Съединените щати, постигането на най-добро съотношение цени-ползи, бойния опит на F-16, който е изпитан многократно в бойни операции. Беше посочено, че придобиването на F-16 е предпоставка страната ни да бъде равностоен и уважаван съюзник. Беше подчертано, че придобиването на F-16 е началото на дълбока технологична промяна във въоръжените ни сили, а от там и дълбока промяна в мисленето. С ратифицирането на договорите за F-16 от Народното събрание българските ВВС ще се наредят сред водещите съюзници от НАТО, ще придобият самолет, който е носител на нови съвременни решения, характерни за самолетите пето поколение. Експлоатацията на такъв самолет ще даде възможност на българските военнослужещи да имат достъп до последните достижения на световната наука и технологии и ще създаде условия за плавен преход към самолети от пето поколение Придобиването на F-16 индиректно ще даде отражение върху отбранителната ни индустрия, българската наука, образователната система и много други области. Изказалите се „против“ изтъкнаха четири групи аргументи: високата цена плащането наведнъж, надхвърляне на разходите за отбрана над 2% от брутния вътрешен продукт, орязване на пакета, а оттам на способностите на самолета. Като изразиха убедеността си, че F-16, Block 70 е най-добрият изтребител, който страната ни може да си позволи към днешния ден министър Каракачанов, министър Караниколов заместник министър Кралева, заместник-министър Велкова, заместник-министър Запрянов, генерал Боцев, генерал-майор Стойков дадоха подробни и обосновани разяснения по аргументите против сделката. Те посочиха, че секторът отбрана дълги години е бил недофинансиран, поради което нуждите пред него са големи и изискват сериозни инвестиции. Беше посочено, че еднократното плащане на договорената цена е наложено от американското законодателство и от факта, че към момента нямаме кредитна история със САЩ. Беше потвърдено, че сумата е по силите ни от гледна точка на бюджета. Беше изтъкнато, че с растящите цени в оръжейните доставки, ако трябва да договаряме подобни условия след време, цената ще бъде значително по висока. Изразиха абсолютно несъгласие с тезата, че пакетът, а оттам и способностите на самолета са орязани. Подчертаха, че самолетът като платформа притежава всички способности, които очакваме той да притежава.

че първо трябва да започнем да решаваме приоритетната задача по въздушно патрулиране и след това ще преминем към решаване на други видове задачи, тоест да използваме пълните възможности на самолета. Едва тогава ще се наложи да закупим тези боеприпаси, които в момента не са включени в в пакета. Всички изказали се оцениха мащабите на проекта за придобиване на нов тип боен самолет и неговото значение за ВВС, Българската армия и страната. От своя страна, благодарих на членовете на Комисията по отбрана за конструктивната дискусия и поставянето на националния интерес на първо място. След приключване на дебатите членовете на Комисията по отбрана с 13 гласа „за“, 8 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“ приеха следното становище: Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“

Благодаря Ви, уважаеми господин Генерал. Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Имате думата, уважаема госпожо Ангелова.

относно Законопроект за ратифициране на международен договор BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“, международен договор BU D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“, международен договор BU-P-AAD

№ 902-02-19, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г. На заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети Block 70 и свързана с тях поддръжка“, международен договор BU D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“, международен договор BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“, международен договор BU P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“ внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: Владислав Горанов – министър на финансите, и Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на финансите, Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, генерал-лейтенант Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, и Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи. От името на вносителите Законопроектът беше представен от генерал-лейтенант Атанас Запрянов. На основание Решение № 398 на Министерския съвет от 10 юли 2019 г. заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната е подписал на 11 юли 2019 г. четирите договора за доставка на самолети F-16 Block 70 със свързаното оборудване и въоръжение. Договорите обединяват доставката на цялостния заявен пакет на обща стойност 1 256 153 980 щатски долара, както следва: 1.

на стойност 4 777 771 щатски долара, със срок на валидност на офертата – до 5 септември 2019 г. Гарант по изпълнението на договорите от американска страна се явява американското правителство. Предложените за ратификация договори са съставени съгласно законодателството на САЩ. В тях има редица особености, които не съответстват на договорно-правната практика, установена в процесите по придобиване на военна техника. Най-характерни са: - посочените цени в договорите са в щатски долари, без включени данъци и такси, и отразяват максимално точна прогноза за необходимите средства за заплащане към момента на извършване на доставката. Въпреки това, правителството на САЩ поема ангажимент да осигури изделията на посочените цени в долари и в рамките на посочената наличност; - налични са така наречените „отворени клаузи“, които ще бъдат конкретизирани в процеса на изпълнение на договорите поради продължителните срокове за изпълнение на договорите; при извънредни и непреодолими обстоятелства, когато националният интерес на САЩ го изисква, правителството на САЩ си запазва правото да прекрати прилагането изцяло или частично на договорите във всеки момент преди доставката на отбранителните изделия или изпълнението на услуги за отбрана; от своя страна, купувачът може да отмени изпълнението на договорите изцяло или да заличи отделни точки във всеки момент преди доставката на отбранителни изделия или извършването на услуги по отбраната, но той носи отговорност за всички разходи вследствие на отменянето; - за американската страна договорите ще имат действие не само след тяхното подписване, съответно ратифициране от Народното събрание на Република България, а и след превеждането на финансовите средства по тях в рамките на срока на валидност на офертите. Поради съдържащите се в договорите финансови задължения за българската държава, те следва да бъдат ратифицирани със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване със следните резултати: „за“ – 11 народни представители, „против“ – 8 народни представители, без „въздържали се“.

BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани с ракети, свързани материали и услуги“, международен договор BU P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, във връзка с широката обществена значимост на разглежданите днес

Гласували 172 народни представители: за 152, против 12, въздържали се 8. Предложението е прието. Госпожо Нинова, Вие имахте процедура.

Днес ще ратифицирате ключов, сложен договор от военнотехническа и финансово-икономическа гледна точка. За военнотехническата експертиза ще говорят експертите. Но вчера министър-председателят направи едно скандално изказване-признание. Ако не сте го чули, Бойко Борисов каза: „Аз лично настоях да платим веднага.“ Искаме да дойде в парламента и да заяви това тук, пред нас, както и да отговори на въпроса: кой го е упълномощил да поема такива ангажименти? Това може би означава, че американската страна не е искала плащане веднага. Предстои ни актуализация на бюджета. Министър-председателят изрече една лъжа също така вчера, че ще плащаме веднага, защото правителството е събрало пари от контрабанда и от борба със сивата икономика. Имам въпрос към господин премиера: тогава защо се налага парламентът да актуализира бюджета и правителството да взема заем? Очевидно парите не са от борба със сивата икономика и от контрабанда. Мисля, че в най-висока степен в този момент отговорността лежи върху раменете на министър-председателя, особено с това скандално изказване – за еднолично решение да се плати сделката сега и веднага накуп.

Заместник министър-председателят със съответния ресор господин Каракачанов е в залата, но въпреки това ще бъде уведомен и министър-председателят. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от партия ВОЛЯ настояваме да бъде поканен Президентът на държавата защото, знаете, в последно време за едно доста скандално изказване, в което той казва, че това не са разходите за самолета и че те много скоро ще набъбнат многократно. Ние настояваме той, като главнокомандващ, като мажоритарно избран президент, като специалист в сферата на самолетите да дойде и да ни разясни тези неща, за да не се окаже, че в края на днешния ден ние ще вземем едно решение, за което, естествено, като неспециалисти в тази област, може да бъдем подведени по други начини. Затова настояваме президентът да дойде да ни разясни неговото виждане по тази сделка. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. Ще бъде уведомена Администрацията на Президента за Вашата покана. Продължаваме с изказванията. Първи заяви изказване господин Чуколов – заповядайте.

Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Както на всички ни е ясно, днес разглеждаме една изключително важна тема и тези дружески закачки, които видяхме в началото на заседанието, не подхождат, не прилягат на това, което ще обсъждаме днес. Какво ще обсъждаме днес? Ще обсъждаме как българската държава ще даде над три милиарда долара всъщност за тези осем американски изтребителя. В последните седмици, месеци, колкото и да се обсъждаше тази тема, а това не беше достатъчно, бяха казани доста неистини – че F-16 са перфектната бойна машина, която е абсолютно подходяща за България. Няма никакви други варианти – европейски, руски, няма такива неща. Това е перфектната машина, построена 1974 г., набори сме с нея, модернизирана по някакъв начин. Последната модернизация е – да, може вече и ядрени бомби да носи, но едва ли ни интересува това. Но на тези машини българската държава посвети всичко – целия си ресурс в последните месеци, да бъдат закупени, пренебрегвайки решение на Народното събрание, пренебрегвайки договорки за увеличение на процентите от брутния вътрешен продукт, които ще бъдат похарчени за това. Ясно е, че цената ще нарасне. Ясно е, че в годините, които предстоят напред, тези самолети трябва да бъдат поддържани, те ще трябва да бъдат доокомплектовани със съответните въоръжения – бомби и така нататък, които, естествено, струват пари, които, ще ни бъдат продадени от американската страна.

четири български бази за безплатно ползване на американската страна. Нещо, което беше направено. И сега чувам тук тези дни и от господин Каракачанов, от други фактори от Военното министерство, които казват: „няма тук американски бази“. Как

Тези четири бази, когато се ползват, българската страна няма право да знае какво влиза и какво излиза оттам, записано е в Договора. Българската страна няма право по никакъв начин да изисква информация от американците. Така е сключен този договор. Така ще бъде сключен и този договор за американските самолети. Тази липса на дебат в българското общество и военните, когато се появяват пред медии, всъщност доведе до там, че трябва да си кажем тази равносметка: тези самолети ще ги получим на една огромно завишена цена и тук е декларирано, че от партия „Атака“ сме против това. Народните представители от партия „Атака“ са тук. Господин Сидеров е в отпуск, разписан от госпожа Караянчева, но представлявайки позицията на „Атака“ тук, пред Вас, Ви казвам ясно и категорично: този договор не трябва да бъде подписан.

година ние ще имаме самолети от 1974 г., които, евентуално, ще трябва по някакъв начин да бъдат противопоставяни на държава, която има последната дума на техниката. Звучи ли Ви изгодно, звучи ли Ви логично това? На нас от „Атака“ не ни звучи логично и затова ние няма да подкрепим и няма да гласуваме за тази сделка. В заключение, да Ви кажа нещо, което звучи покъртително. На днешната дата – 19 юли 1916 г., е роден героят Димитър Списаревски, който се е бил и се е разбил срещу американските летящи крепости, които са бомбардирали София. Как така се получи, случайно ли или как, или поредното унижение, че на тази дата, на 19 юли ние купуваме тези американски самолети, чиито предшественици 1943 г. са бомбардирали София? На датата, когато е роден героят Димитър Списаревски?! „Атака“ това, пак казвам, не е приемливо и няма да подкрепим това решение. Благодаря Ви за вниманието.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

в подкрепа на предложения Проект на закон за ратификация на четирите международни договора, обединяващи доставката на цялостния пакет самолети, оборудване за мисиите, средства за наземно обслужване, въоръжение, средства за обучение на летателен и инженерно-технически състав. Нашата позиция е строго последователна и в съответствие с евроатлантическата ориентация на „Движението за права и свободи“. Ние от „Движението за права и свободи“ от 30 години неизменно поддържаме евроатлантическата ориентация на страната ни. Националната сигурност, запазването на мира, на стабилността, на демокрацията са наш партиен приоритет и наша запазена малка. Когато става въпрос за държавния суверенитет, за националната сигурност, за стабилността на страната и региона нямат значение политическите пристрастия. Нужни са отговорност и мъдро държавническо поведение. Договорите, чиято ратификация е на дневен ред, ще дадат възможност на България да укрепи авторитета си и да повиши ролята си като страна, осигуряваща стабилност в региона, като страна, надежден партньор в Европейския съюз и в НАТО, и в международен мащаб в рамките на двустранни отношения и на многостранни инициативи. Безспорно предложеният Законопроект е стъпка напред в тази посока важно условие за сигурността и стабилността. Но това не е достатъчно. Нужно е да се работи многоаспектно, за да бъде гарантирана националната сигурност. Защото заплаха за националната сигурност е всяко посегателство срещу демокрацията, всяко посегателство срещу правата и свободите на българските граждани. В тази посока още много, много трябва да се работи. Омразата и ксенофобията са заплаха за националната сигурност. Противопоставянето на етническа и религиозна основа подкопават демокрацията и създават сериозни рискове пред националната сигурност. Намаляването на чувствителността към тези негативни тенденции в българското общество е факт и това само по себе си е тревожен знак. Сигурността на страната, суверенитетът на държавата могат да бъдат защитени само от свободни по дух граждани. Страхът и омразата не са присъщи на свободните личности. Вчера отбелязахме годишнина от рождението на Левски, чиито завети трябва да пазим: за чиста и свята република, за равенство пред закона, без разлика на пол, етнос, религия. Заветите на Левски ни задължават да се борим за демокрация, за защита на правата и свободите – граждански и политически права, да защитаваме правото на всеки български гражданин да гласува, да прави свободен и информиран избор. Стъпка за преодоляване на негативни тенденции във връзка с националната сигурност е силното, ускорено икономическо развитие на страната на основата на общ политически консенсус за приоритетите на държавата, за бъдещето на страната. Затова настояваме непрекъснато от „Движението за права и свободи“ и призоваваме национално отговорните политически сили. Затова, наред с компетентност, са необходими политическа отговорност, държавническо мислене, воля и решителност. Нека днес проявим такава воля и в името на бъдещето на страната да подкрепим предложения Законопроект. Решението е стратегическо за сигурността на страната, но то е само една от стъпките, които трябва да бъдат предприети за гарантиране на националната сигурност. Нека не забравяме всички останали елементи на националната сигурност,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Карадайъ, за всички е ясно, че тази сделка е не само най-грабителската за цялата история на България, а е и най-голямата опасност за националната сигурност на България точно в тази връзка. правя обаче репликата не заради това, а за може би най отвратителното нещо, което днес може би ще се случи извън гласуването на тази сделка, а това е да намесваме името на Апостола с тази сделка. Категорично се противопоставяме името на Дякона Левски да бъде намесвано в тази сделка, която, пак ще повторя, ние определяме като най-грабителска и най-голяма опасност за националната сигурност, защото всъщност отслабва цялата ни държава. Молбата ми е и всички други да се съобразяват. Волята на всеки от Вас е да гласува така, както намира за добре, но нека да не намесваме малкото светци, които имаме в нашата история, истински български родолюбци и държавници. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.

уважаеми дами и господа народни представители, Днес ние сме изправени пред една, можем да кажем, последна или малка стъпка пред реализирането на този значим проект, която може да направи един голям скок в българските Военновъздушни сили. Ако си задаваме верните въпроси, ще получаваме и верните отговори. Днес трябва да си зададем основния въпрос: необходимо ли е модернизиране на българските Военновъздушни сили и поставяне край на този процес, който в редовните доклади за състоянието на отбраната се определяха като ерозия на отбранителните способности на страната? Несъмнено отговорът е „да“. Ние се нуждаем от коренна промяна във военната ни политика и в това отношение закупуването на този многоцелеви съвременен високотехнологичен боен самолет е първата първата реална стъпка в превъоръжаването на Българската армия на съвременна основа от 30 години насам. Само ще припомня, че тези дни тържествено отбелязахме 30 годишнината от последното закупуване на модерни самолети и високотехнологично оръжие в нашата армия – МиГ-29.

трябва ни нов самолет. Поставяше се въпросът, че тази оферта е за самолет, който не съществува. Очевидно е, че не само ние, не само държави в Европа, в Европейския съюз, но и много държави по света

но същностният въпрос е следният: дали ще се изкушим от политическата целесъобразност и партийния егоизъм да застанем срещу сделката, или ще подкрепим този важен процес за обновяване на нашите въоръжени сили? Ние от ВМРО ще подкрепим този договор за придобиването на самолета, защото на нашите летци, на нашата отбрана им трябва истинско оръжие – оръжие, с което нашите съседи не разполагат – поне такова е мнението на Президента на републиката ни, който е професионален летец и аз му вярвам поне по отношение на авиацията. По отношение на авиацията той може да бъде подкрепян! В тази посока апелираме към всички: нека да поставим на везната политическия егоизъм и политическите партийни сметки,

а произведен за България, платен от българския джоб и управляван от български пилоти български самолет. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми доцент Михов. Реплика? Господин Марешки, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Господин Михов, ще бъда много кратък. Защо така наречената от Вас целесъобразна е много хубава сделка? Малко преди това Вашият колега и бивш вицепремиер от Вашата група нарече срамна, позорна, излагаща се и Вие

която не искате да я виждат българските граждани, сега излизате и ни казвате колко била достойна и добра за България? Благодаря Няма. Доцент Михов, имате думата за дуплика. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Уважаеми господин Марешки, Вие имате различно мнение, господин Валери Симеонов има различно мнение. Той е по-възрастен от мен и аз го уважавам така, както бих искал да уважавам и Вас, но това не означава, че трябва да се съгласявам нито с Вас, нито с господин Валери Симеонов. Затова сме различни, затова водим този дебат тук и той е показателен, че живеем в демократична европейска държава. Никога досега, ама никога в новата ни история, проблеми, свързани с армията, въоръжаването и придобиването на такива значими средства и въоръжения, не са били дискутирани в Народното събрание. Никога! И по царско, и по комунистическо време! За първи път днес в демократична европейска България всеки български гражданин може да чете и да се информира за какво ще бъдат похарчени неговите пари – парите от джоба на всеки данъкоплатец,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Националният фронт за спасение на България ще гласува „против“ тази сделка и не за да бъде пренасочена българската военна промишленост към доставка на руските летящи ковчези, не заради това. Основните причини са: на първо място, считаме, че цената е изключително висока. Изказвам моите съболезнования към присъстващия в залата господин Горанов – министър на финансите, защото тези разходи не бяха заложени и не бяха предвидени – това го доказва следващата точка в дневния ред. На тази цена можеше да купим два пъти повече самолети европейско производство, да докажем своята принадлежност към Европейския съюз, да подкрепим европейските производители. Или ако бихме купили тези 16 самолета, така необходими по изискванията на НАТО, можеше това да ни излезе на половин цена, а останалите пари биха могли да бъдат пренасочени в друга по-полезна посока. Втората причина е, че тезата за повишаването на отбранителната способност при защита на българското небе тъй като в съседство с нас една Турция разполага с над 600 самолета, една Гърция с над 350, даже една Сърбия с около 40 самолета. По този начин ли ще осигурим националната сигурност едни 8 самолета след четири години, и 16 – не знам след колко?! Смехотворна теза! И не на последно място, нашето схващане за национална сигурност, е, че с пъти по-ниска цена бихме могли да осигурим защитата и неприкосновеността на българското небе чрез възстановяване на няколко ракетни бази с ракети „земя-въздух“ – сигурна и гарантираща защита. В случая по никакъв начин няма да отправя упрек към уважаваните от мен колеги Красимир Каракачанов и Емил Караниколов. По никакъв начин не мога да ги упрекна! Те изпълняват своите служебни задължения и ги изпълняват отговорно и съвестно,

разбирам тяхната позиция и не мога да ги упрекна по никакъв начин. Но аз и моите колеги сме против сервилното, унизително и слугинажно поведение на българския парламент и на българското правителство, които с решение в „Държавен вестник“, брой 51, определиха условията за конкурса и след това

показвайки, че в България няма законност и че първоначалните условия могат да бъдат променяни в угода на един от участниците. Точно това стана! И ние в Народното събрание станахме съпричастни на това унижение, променяйки своето решение и променяйки четири основни параметъра, или затваряйки си очите – и то по какъв унизителен начин, с второ гласуване, наложено, за съжаление, от нашите по-големи партньори. Става въпрос за най-важното в една сделка: цената, която беше повишена от допустимия таван от 1,8 милиарда на над 2 милиарда. Втората значима отстъпка или реверанс, който направихме, беше към един от участниците, а именно „Локхийд“ – удължихме срока за доставка на първите самолети от две на четири години. С това показахме, пак го казвам, своята зависимост и липсата на самостоятелност, национално самочувствие и достойнство. Това е, което имам да кажа. Бих призовал и останалите народни представители да се съсредоточат не върху техническите параметри,

Симеонов. Реплика? Имате думата за реплика, господин Дончев.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 съм с всичко казано от Вас, но не съм съгласен с това, че изказахте съболезнования към господин Горанов.

своята пенсия. Всеки един български гражданин ще трябва да плати около 600 лв. по тази сделка, независимо дали е работещ, пенсионер, малко дете, независимо от възрастта и своите финансови възможности на толкова възлиза цената на тази сделка. Също така, бих искал да се обърна към нашите сънародници, продаващи гласовете си на хора, които на практика ще тези пари за сметка на същите, които продават своите гласове за по 50 лв. – да знаят хората за кого гласуват, и че днес от тях ще се вземат по около 500 – 600 лв., но не само от тях, а и от техните деца и техните родители.

господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! За съжаление, ще започна с нещо малко по-различно – само и единствено в интерес на истината, за да може

Вие, господин Михов, сте един от малкото – от двайсетината, които сте гласували „против“ или „въздържал се“ българските граждани да стават свидетели на този дебат. на този дебат. Вие може би сте единственият човек в България, а може би и в света, който не се гордее с всичко хубаво, което прави, не иска то да бъде излагано на показ, а се срамува от него и се опитва да го прикрие. По същество. Карл Густав Манерхейм е велик пълководец, генерал, фелдмаршал, президент – истински държавник: „Преди да похарчите огромни средства за отбрана, трябва да създадете такова ниво на живот на хората, че да са готови да го защитават.“ Това казва генералът, президентът, държавникът. Какво се случва в България? Март 2019 г.: „Кампания събира близо 3 хил. лв. само за седмица в помощ на казанлъшка болница“; април: „Болницата в Ловеч разчита на дарения“; юли: „Пирогов“ ще получи линейка като дарение“, не F-16, а линейка – не е ясно стара, нова и в какво състояние; юли 2019 г.: „Младоженци дариха средства от сватбата си за лечението на болно дете“, като явно държавата не се е справила с това лечение; „Зов за помощ – 20 годишният Калоян иска отново да проходи“; „Бургаско семейство дари кувьоз за местна болница“; април: „Ученици събират продукти за нуждаещи се възрастни хора от Северозападна България“;. септември: „Благотворителна инициатива в помощ на недоносените бебета събра над 15 тона капачки“; „Застрашени от закриване са три отделения в пловдивска болница“; „Училищата ни разчитат на дарения от бивши възпитаници“; „Училището за изкуства и занаяти по чудо оцеля“; октомври: „Ученици от пловдивска гимназия събират средства за бебе, нуждаещо се от спешна чернодробна трансплантация“; „Медицински сестри и лекари във Видин подадоха колективна оставка, заради унизително ниски доходи. Лекарите в карловската болница са готови да хвърлят оставка по същия повод“; януари: „Болницата в Белоградчик работи ден за ден“;

поредна община ни показват мътилката, която в XXI в. хора, които ще се защитават с F-16, трябва да пият. Всъщност те не само не я пият, те не къпят и децата си и майката по всички медии обяснява как не може да изкъпе детето си, защото тази вода не става дори и за къпане на прасето. Това е в XXI в., в който ние трябва да решим единствения проблем. проблем. Ние не казваме, че сме против модернизацията на армията, но вижте какво са казали мъдрите държавници: „първо хората, първо нивото им на живот“. И аз питам, всъщност българските граждани питат: има ли дори една инициатива? Всъщност аз искам да призова господин Михов – нека да излезе и да каже: „Събирайте капачки или дарявайте левчета за F-16!“ Нито един българин не е провел инициатива за събиране на капачки или на левчета в такава посока. Всичко е за съвсем други неща – за здравеопазване, образование, вътрешна сигурност. Нека да започне Михов и да видим колко капачки ще събере и колко левчета за F-16. Няма да говорим по същество по сделката. Господин Симеонов много точно го обясни: брутално висока цена. Когато ние подкрепихме, че може да се мърда спрямо първоначалната първоначалната цена, която бяхме определили в Народното събрание, беше, защото министрите ни убедиха, че в преговорите, за които им трябва такова решение, те ще преговарят намаляване на цената. Няма да говорим за цената, че тя е брутална, че тя е най-високата за най-бедната държава и най-високата в света, защото това е по-същество. Основното, на което искаме да Ви обърнем внимание, е, че е цената. Ако България е богата и няма бедстващи пенсионери, въобще бедстващи българи, ако всички болници, всички училища, полицията, която отново е на протест, ако всички са доволни и щастливи, ние нямаше да се противим. нямаше да се противим на тази сделка, независимо колко е грабителска, но тя е нецелесъобразна в настоящия момент. Нужни били инвестиции за армията. Да, но не са ли нужни инвестиции в здравеопазването, образованието, във вътрешната сигурност, в спортистите ни? Колко медалисти имаме от колко първенства през последните години? Спомняте ли си как се развиваше всичко това, когато всички Вие бяхте ученици? Колко треньори обикаляха, събираха децата, спортуваха и от цялата тази масовост се раждаха тези хора, които създаваха българската национална гордост. Не продажба на българския национален интерес, идентичност и гражданство, а създаваха национална гордост. (Реплики.) Аз разбирам, че тук, на Земята, голяма част от хората, включително всички ние се чувстваме безнаказани. Няма кой да ни накаже – ние сме богове, можем всичко, можем да продадем България, можем и да я възкресим – това е по-трудно. Ясно е, че нямаме страх тук на Земята от никого, но аз искам да се обърна към тези от Вас, които са истински вярващи: нямате ли страх от Бога? Обръщам се и към тези, които от чиста показност ходят в храмовете: на какво на какво обричаме ние държавата си, народа си и нашите деца? Да, на някои децата са в чужбина, но тези, които искат да живеят в България, на какво ги обричаме? На бедност и на нищета! Повярвайте ми, това не остава незабелязано – всеки ще понесе своята отговорност и пред народа, и пред Бога.

„трябва да се грижиш за благосъстоянието на своите близки и роднини, на своите сънародници и на човечеството като цяло“. Някои, когато са чели тази мъдрост, са стигнали само до първото изречение – „да се грижим за нашите близки“, а къде отиват сънародниците ни, къде отива човечеството като цяло? Уважаеми дами и господа, замислете се, обърнете се към към своите близки, към своите гласоподаватели – тези, които са Ви изпратили тук, насреща, и аз съм убеден, че никой от тях не Ви е подкрепил за това гласуване. Надявам се разумът, страхът и от божието наказание най-накрая да повлияе и това нещо днес да не стане факт. Когато ние създадем такова ниво на живот на нашите сънародници, че те да искат да го пазят, тогава може да им купим и по-скъпи самолети, и по-модерни, да ги предплатим 10 години напред, ако те са толкова търсени, да създадем още повече работни места в чужбина, да направим благосъстоятелни още много други народи, но нека да се погрижим първо за българския народ. Благодаря Ви много и се надявам на Вашата мъдрост. И само последно да обявя, че ние не само категорично няма да подкрепим тази сделка,

Но репликата ми е в друга посока: не споменавайте божието име напразно, казват хората, които вярват наистина в Бога. Вие изредихте много благотворителни дейности, което е радващо, че българинът помага на хората в беда. Това е черта на нашия народ от векове, това ще бъде и векове напред. Но не споменахте Вашата благотворителност, която може би имате и с която трябва да се похвалите – за да изчеткам малко Вашия авторитет, като народен представител със свален имунитет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доцент Михов. Процедура – господин Ерменков.

какви са били неговите мотиви и дали това, което той каза, наистина е вярно – че той лично е разпоредил, даже не е настоял, а е разпоредил, тази сделка да бъде изплатена наведнъж предварително. Много Ви моля, информирайте ни: извикахте ли премиера и какъв е неговият отговор? Благодаря Ви. Благодаря, господин Ерменков. Уведомена е администрацията и на премиера, и на президента за отправените към тях покани. Премиерът се намира във Варна, президентът се намира на Рожен, така че са възпрепятствани да присъстват и двамата на днешното заседание. Продължаваме с изказванията. Господин Радев, Благодаря, господин Председател. тези забележки и отговора ми към Вас да не ми се зачитат във времето. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателю, както и вчера Ви говорих, и в този случай става въпрос за геостратегия. Става въпрос за чужди интереси. Става въпрос за диктат. Става въпрос не за нещо друго, не за наша суверенна воля като български народни представители и парламент, а за това, че Съединените американски щати, особено след идването на президента Тръмп на власт, осъществяват стриктно и точно в целия свят неотклонно тази политика. Много самолети продадоха на Саудитска Арабия, Хърватска, Словения, бих продължил този списък до безкрайност. От всичките тези ние сме поредните – ни повече, ни по-малко ние трябва да платим тези пари, които трябва да влязат в американската икономика, да бъде построен завод, който да произвежда нови самолети нови самолети и така нататък. Касае се за поредния акт на капитулация на несуверенната колонизирана държава България, поредния акт на капитулация по отношение на въоръжените сили на Българската армия. Такива актове на капитулация има няколко. От самото начало, първо, разоръжаването на Българската армия и свеждането й от най-силната армия в Европейския Югоизток до жандармерия за осъществяване на колониалните цели на някои държави в близки и далечни точки. Конкретно нарязването на ракетите на скрап беше такъв акт на капитулация; превръщането на Българската армия в наемна беше същият акт – това я свали на още по-ниска кота; акт на капитулация беше вкарването и на американските бази в България. И аз се чудя как някои хора отричат, че в България има четири американски бази. Стига с тази взаимна и всестранна лъжа, че били съвместни съоръжения. замяна на това, което ние даваме за тези бази, самолетите, ако имахме суверенна роля и бяхме достойни политици, трябваше да ни бъдат дадени безплатно или на една символична цена, както Съединените щати правят това за много по-маловажни съюзници И аз знам, че в тази зала, завчера видях и на Комисията по отбрана, сегашни генерали, бивши варшавски офицери, клели се във вярност към комунизма, им беше неудобно, че в България някой може да има такава позиция. Много са хората в България, които в момента се притесняват от позицията на „Атака“, на други парламентарни групи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: утешително. При предишните актове на капитулация имаше плахи, плахи „против“ – и за нарязването на рекетите – няколко души,

Аз ще започна моето изказване с това, че единствената партия, която последователно се придържаше към позиция, която не промени през годините по отношение на модернизацията на българската армия, е Българската социалистическа партия и нейната парламентарна група. И нашето поведение, от самото начало, доказва това мое твърдение, защото ние бяхме единствените, които обвързвахме модернизацията на българската армия със състоянието на икономиката на държавата и с нейната социална политика, защото ние бяхме единствените, които поставяхме условията, че не може да се развива един вид въоръжени сили, за сметка на другите въоръжени сили, защото ние бяхме единствените, които твърдяхме, че когато имаш недостатъчно голям брутен вътрешен продукт в резултат на недобро управление на икономиката на държавата, няма как голяма част от този брутен вътрешен продукт да отиде само за сигурност, в областта на отбраната, защото това отнема от системата за социална сигурност, системата за енергийна сигурност, изобщо за всички други системи, които са елемент от системата за национална сигурност. Вие знаете, че преди една година, когато тук се обсъждаше Проектът за инвестиционен разход, ние го подкрепихме, подкрепихме го с изискванията – на първо място, на първо място, да имаме балансирано развитие на въоръжените сили на България, защото няма как да говориш за национална сигурност и за сигурност в областта на отбраната, ако развиваш само един вид въоръжени сили като ВВС, за сметка на ВМС и Сухопътни войски. Другото нещо, което ние тогава поставихме като условие, беше разходите по придобиването на нов тип боен самолет да са под 2% от брутния вътрешен продукт. Защо под 2%? Само ще Ви кажа, че в Европейския съюз, по-точно в НАТО, само седем страни изпълняват

и Полша. Ние сега се присъединяваме към тези седем с тези разходи, ако ние днес ратифицираме този договор. Погледнете обаче нивото на живот в тези страни, погледнете системите на образование, погледнете системите на здравеопазване. Вижте, че даже във фалирала Гърция минималната пенсия е по-голяма от нашата средна заплата в България. (Реплики.) Нали разбирате, че това, което ние се опитваме да направим сега, е да вземем едни пари от тези системи за социална сигурност, за да ги прехвърлим в една друга система, и то частично? Няма как ние да говорим за национална сигурност и подобряването ѝ, когато в същото време статутът на военните, тяхното заплащане, тяхното обмундирование, тяхната екипировка, са на такова ниво, че ми се струва, че даже ги е срам да я обличат, за да ходят по улиците, защото приличат не на военни, а на не знам какво си. Чест им прави на тези хора, че въпреки тези ниски заплащания, въпреки падналия статут на военнослужещия, те работят там. Но ние вместо да се ориентираме основно към вдигането на този статут, вместо да се ориентираме основно към това да мотивираме хората да служат в защита на държавата, сега се опитваме да вдигнем едни разходи, които в никакъв случай няма да доведат до подобряване на националната ни сигурност. По-нататък искам да Ви кажа, че ние тогава подкрепихме този проект за инвестиционен разход и с едно огромно изискване – да имаме подходящо индустриално сътрудничество. Индустриално сътрудничество, господин Министър, както ни обяснявахте в Комисията, не означава такова сътрудничество, при което си намаляваш разходите, аз Ви го казах и в Комисията. Индустриално сътрудничество означава, че страната, от която купуваш съответната техника, ще изгради не с твоите пари, а ще изгради способности за нови предприятия, ще изгради способности за нови работни места, които да създават добавена стойност, която добавена стойност по принцип да покрие разходите, с които ти си купуваш една нова техника. И това го няма в това, което ние правим в момента. Отгоре на всичко, ние като парламент в момента или по-точно, Вие управляващите, се неглижирахте и всички Ваши решения, които вземахте през миналата година по отношение на проекти за инвестиционен разход с условия за срокове, начин на плащане, индустриално сътрудничество, въобще днес в този проект, който ни предлагате за ратифициране, ги няма.

Вместо самолетите да бъдат тук 2021 г., ни говорите, че ще бъдат 2023 г., а аз Ви заявявам оттук, че преди 2025 г. самолет в България няма да дойде! И когато говорите, че ние сме били за това да има руска авиация, не ние, Вие сте тези, защото вместо 2021 г. да летят на нови самолети нашите летци, Вие ще продължавате да харчите парите на държавата за поддръжка на руските самолети до 2025 г.

Изразните средства прецизирайте. ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Нищо не съм казал. (Реплики.) Казах, че се изтъпани пред телевизорите и пред нашите дипломати, тупна се два пъти по гърдите и каза: „Булгар! Булгар плаща всичко наведнъж!“ и реплики.) Защо? Не го ли каза, че е разпоредил всичко наведнъж да се плаща? Каза го! И аз призовавам съответните компетентни органи, след като той няма желание и не иска да идва в парламента, поне те да го призоват, за да направят поне едно разследване дали с това си поведение той не е накърнил интересите на България, и дали с това си поведение той не е злоупотребил с власт. И, колеги, аз на Ваше място бих се срамувал, ако Вие днес подкрепите и ратифицирате този договор, не за нещо друго, а защото от всичките условия, които бяха приети, нито едно, нито едно не е изпълнено от правителството в преговорния процес! Нещо повече! Когато ние приехме тук, тоест Вие приехте, ние гласувахме „против“, да дадем възможност на правителството да се отклонява от изискванията в Проекта за инвестиционен разход, отклонение означава от три условия да се отклониш от едно. Но, когато ти от три условия не изпълняваш и трите, това не е отклонение, това неглижиране, това на практика означава, че правителството на Република България си позволява да не изпълнява решенията на парламента. Това не е за първи път, най-вероятно няма да бъде и за последен, не е прецедент,

Моля Ви, бъдете внимателен, когато говорите по отношение… (Реплики.) Колеги, замислете се! Не е това езикът на народния представител от парламентарната трибуна. Продължаваме – реплики към господин Ерменков? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Госпожо Грозданова,

подложа на гласуване направеното процедурно предложение. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги, чухме много аргументация. Тя беше до момента еднопосочна и смятам, че трябва да минем и към аргументите от другата страна. Днес на пръв поглед разискваме придобиването на нов тип изтребител и затова дълго, както се вижда, дискутираме, както неговите бойни способности, така и цената. Но това, което всъщност дебатираме, според мен днес е нещо по голямо решаваме бъдещето на Българската армия, нейната модернизация и препотвърждаваме нашата геополитическа ориентация. Българската армия е един от символите на държавността и българският народ обича своята армия, а историята ни е пълна с доказателства за храбростта на българския войник. В последните 30 години ние сме длъжници на българския войник, който не получи достатъчно техника, оборудване, модерен тип оръжие, за да докаже своя професионализъм. Това беше период на лишения и на недостиг за всички български войници. Това беше период на намаляване на боеспособността на Българската армия и смятам че е време да го признаем. Днес, уважаеми колеги, ние трябва да решим дали този период е време да завърши. Дали да направим първата стъпка към една модерна и силна армия, която е достатъчно дееспособна, за да защитава държавата и гражданите си? Решаваме дали българският боен пилот ще пилотира изтребител, с който ще бъдат повишени оперативните способности на Военновъздушните ни сили. Преди близо 30 години България отхвърли тоталитарната държава, за да стане член на обществото на европейските и свободни народи. Пак тогава България суверенно избра да бъде член на НАТО. Ние направихме това с ясното съзнание и с разбирането, че зад това решение стоят и отговорности. Тогава решихме да променим системата и да променим външнополитическата ориентация на страната ни. Смятам, че нито българите, като граждани, нито българските политици, са имали илюзията, че свободата и сигурността са на ниска цена. Тук и сега, уважаеми народни представители, е време да препотвърдим, че страната ни е направила правилния избор. Днес не решаваме просто новия боен самолет, а решаваме какво членство в НАТО искаме да имаме в следващите години – номинално членство или истинско членство? Уважаеми колеги, нашето гласуване днес ще даде знаци в различни посоки. На първо място, ще покажем на нашите съюзници от НАТО и от Европейския съюз, че България е партньор със съществен принос към съюзните усилия за справяне с общите предизвикателства пред сигурността, а те днес не са малко. Ще покажем, че България е не само консуматор на сигурност, но и ще допринася качествено за общата отбрана. Още по-важният сигнал, който ще дадем, обаче е към българските граждани. Той е дали ние искаме да продължим в посоката, която избрахме преди 30 години, и това е ясната ориентация към демократичния свят. Изпращаме и сигнал дали искаме, отново повтарям, силна, дееспособна и модерна армия, която да отговаря на изискванията на времето? Убедена съм, че в тази зала няма човек, който да не е наясно с правилния отговор на този въпрос. въпросът дали ще бъде подкрепено от всички. Затова Ви призовавам – нека да подкрепим предложения от Министерския съвет Проект на решение за ратификация на договорите със за придобиване на платформа F-16 Block 70, свързано с въоръжаване, поддръжка и подготовка на персонал. Нека да дадем повече сигурност и възможности на българския войник да защитава България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания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

Искам да напомня на всички Вас, че модернизацията в трите вида въоръжени сили е изключително закъсняла. Основната цел на модернизацията е да се намали, а впоследствие да се реши позитивно силно изразеният дефицит от способности за изпълнение на поставените задачи пред видовете въоръжени сили. Категорично трябва да проявим политическа зрялост и държавническо мислене по отношение на проектите за модернизация. На прага сме, след 15 години говорене и плахи опити, да се реализира един от трите най-важни проекта на въоръжените сили. Реализирането на най-важния за Военновъздушните сили модернизационен проект за придобиване на многоцелеви изтребител ще допринесе за издигане имиджа на Република както и да се генерира сигурност, а не само да се консумира такава като член на НАТО. Ратифицирането на международния договор за F-16 и свързаната с тях поддържка е важна крачка напред, за да стартира процесът на модернизация. Самолет F-16 е авиационна платформа четвърто поколение с авионика от пето поколение, като самолетът е с абсолютно запазени способности, системи за въоръжение, опознаване, криптиране и навигация. Съвременното му оборудване позволява системите му да са отворени за добавяне на всякакъв вид въоръжения, съществуващи към момента, а също така и новосъздадени в бъдеще такива. Категорично не трябва да има противопоставяне между видовете въоръжени сили и да няма изоставане на други проекти за Сухопътните войски и Военноморските сили. Като членове на НАТО трябва да имаме необходимия бюджет за отбрана, а не да се разчита на проповядваната от много политици мантра, че НАТО ще ни пази. Категорично трябва да спрем противопоставянето на въпросите и политиката за сигурност и отбрана с тези на здравеопазване, образование и пенсионно осигуряване. Да се прекрати с този евтин популизъм, проповядван от някои политици и част от партиите в парламента. Някои партии обявяват, че са за модернизация на армията, но да не надхвърля 2% от брутния вътрешен продукт. А къде бяха същите уважаеми колеги и колегите от други партии, които се изказаха, когато в продължение на години бюджетът за отбрана бе между 1,1 и 1,3% от брутния вътрешен продукт? Защо мълчаха тогава? Новата техника изисква сериозно и отговорно отношение от всички политически партии по въпросите на сигурността и отбраната, а именно достатъчен бюджет, за да има гаранции за сигурността и суверенитета на страната. Само ще дам един пример и ще завърша. Преди десетина години бюджетът на отбраната беше толкова, колкото беше бюджетът на здравеопазването. Сега бюджетът на здравеопазването е пет пъти повече от бюджета на отбраната и знаете какви проблеми има в здравеопазването. Не казвам, че тези пари за здравеопазването са достатъчни. Нуждаят се и те от повече пари, но трябва да се търсят и други подходи, и на въпросите на отбраната и на Българската армия, които гарантират сигурността и суверенитета на страната, трябва да се отдели необходимото внимание. Вярно, политическите партии имат право да говорят популистично, но все пак нека чувството за дълг и отговорност пред сигурността и отбраната на страната да надделеят и да се стигне до принципно правилно решение. Моля, председателите на парламентарни групи, представете ми списък за изказванията, защото виждате, че е трудно да изпълнявам

Финализирането на сделката за осемте изтребителя F-16 Block 70 е факт, но останаха много въпроси, на които правителството дължи отговор на българските граждани. Уважаеми колеги, за съжаление, българската държава създаде прецедент. Дадохме повод при подготовката на следващите авиационни проекти да се иска от нас да заплащаме цялата сума веднага, а не разсрочено. Питам се: след като за самолетите и американската компания държавата може да го прави, за другите проекти ще ни стигнат ли силите? Няма да коментирам цената по договора. Вярвам, че е реална и че донякъде е защитен българският интерес. Вече разбрахме каква е финансовата стойност на сделката, но не стана ясно отчетени ли са последствията от закупуването на тази нова за нас технология? Тя променя из основи всичко – елиминира направеното от десетилетия, изисква много промени, за които много малко се говори. Например колко ще струват останалите ракети въздух – въздух до заявения боекомплект от българската държава? Ние заявихме 16, може би за намаление на цената сключихме за 12, даже за 13. Останалите все пак трябва да ги купим. Кога ще се придобият ракетите въздух – повърхност, и кога във времето ще се отделят средства за тях, за да бъдат използвани самолетите наистина като многоцелеви? Вярно е, че имат тази възможност, но трябва да бъдат и оборудвани. Искаме да чуем колко ракети и боеприпаси ще се купуват ежегодно за стрелби, защото все пак тези самолети не ги купуваме да ги показваме на парада и да им се радваме, а за да участват в мисии и във въздушни боеве? Трябва да имаме предвид и нуждата от финансовото осигуряване на летателната подготовка на пилотите, тъй като тези самолети се очаква да ги ползваме 30, 40 години. Колко милиона допълнително ще трябва да заделяме за въоръжение: 10, 20, 30 милиона? Колко ще струва подмяната на инфраструктурата, която е наш ангажимент по Договора? Купуваме по Проекта и наземното оборудване, което е добре, но то трябва да се монтира и поддържа. Само на летище Граф Игнатиево ли ще бъде, или после ще трябва да монтираме и на Безмер като резервно летище? Има и разчет за техническата подготовка на годишна база и за периодичните ни прегледи. Да не стане като злополучните кугари и спартаните, за които плащаме, а те все не летят, защото няма пари за резервни части и за ремонти. Трябва да се знае, че милионите, които даваме, са за абонамент и труд, а частите трябва да ги купуваме от държавата. За МиГ-29 похарчихме над 60 млн. долара, за да приспособим летището. Сега ще строим ли нови хангари? Не на последно място, какво ще правим със зенитно-ракетните комплекси? По-голямата част от тях нямат НАТО-вската система за опознаване „свой – чужд“. На практика за тези ракетни комплекси новите самолети са чужди. Всички радиолокационни станции ще ги приемат и следят като чужди. Явно ще се наложи в следващите години да се отдели ресурс и за решаването на този проблем на противовъздушната отбрана и въвеждането на нови системи за опознаване, за да избегнем опит, когато замлъкваше цялата система заради самолетите, които прелитаха над страната ни за удари по Косово и Сърбия. На всички трябва да е ясно, че реализирайки тези договори, държавата се ангажира с много повече средства за отбрана. Очаква се те да нахвърлят сумата от два, три, четири, че и повече милиарда лева. Можем ли да си го позволим и през следващите години?! Парламентарната група на „БСП за България“ винаги е била за модернизацията на Българската армия, но едновременно за всички видове въоръжени сили и без това да става на всяка цена, и то на висока цена. Основният довод днес да не подкрепим тези проекти е прекаленото им оскъпяване и необходимостта през следващите години ние да бъдем ангажирани с отделянето на непосилни финансови ресурси в сектора.

Заповядайте, господин Тошев, Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, господа министри, уважаеми господа генерали и заместник-министри! Днес провеждаме един дебат, който много години не е воден в тази зала, дебат, който на практика е повратна стъпка в развитието не само на въоръжените ни сили, но и на България, и то необратима повратна стъпка. Надявам се в края на гласуването да приключим тази сага, която продължава вече десетки години. Искам да кажа на колегите, които досега опонираха – радвам се, че има такъв сериозен дебат и в Комисията, и тук в залата за пореден път – че достойнството на една нация се гарантира от нейната армия, от нейната национална независимост и суверенитет. Много са важни качеството на здравеопазването, образованието, социалната мрежа, осигурена от държавата, включително и цената на аспирина, само че не те дават националната ни гордост. Искам да припомня, че не мъдрец, а историята е доказала, че държава има там, и държавата започва от там, където има флаг и меч. Всичко останало е следствие и е добре да го има в много високо качество. За да имаме обаче държава, трябва да имаме знамето, което да бъде охранявано от оръжието и от нашите военни. Искам да кажа моето мнение и да го обоснова: днес ние не ратифицираме сделка, ние предприемаме стъпка, която ни гарантира националната сигурност и трайната ориентация на България към западните ценности, към НАТО, към Европейския съюз като пълноправен, качествен и предсказуем съюзник и член. Това е факт, и това е болка на много хора и в тази зала, които трудно го преживяват, но трябва да го приемат. Това е изборът на българите и на България не от днес, не от вчера, от десетки години на всички българи, така че трябва да бъдем категорични, за да не се налага в следващите сделки, които ще извършваме не само със САЩ, а с всички наши съюзници, да не бъдем третирани като непредсказуем

Бих искал да припомня на тези, които досега опонираха, и колко са добри останалите самолети, че това, което днес купуваме като платформа F-16, е уникално към настоящия момент и няма нищо общо с онова, което е стартирало като проект средата на 70-те години, и е влязло в бой от 1981 г., и е воювало досега във всички значими световни конфликти, и че е единственият самолет, който е произвеждан толкова години, воювал е толкова години, непобедим е досега и продължава да се произвежда. Искам да Ви кажа, че сега ние сме първите, които ще закупим

Категорично го заявявам! Искам да задам въпрос към БСП: следващият, който стане да се изказва от трибуната, да предложи нещо.

Това, с което искам да приключа изказването си, искам добре да бъда разбран, е, че цената е оптимална и е такава, каквато е за всички останали партньори и договориращи се със САЩ. Мисля, че съм го казвал от тази трибуна – днес е необратимо! Избираме или „жизнъ“, или „лайф“. Решавайте!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

ние досега не сме казвали, че сме против сделката, или че сме против изтребителите. Ние казахме, че за тази висока цена можеше да се вземат десет, и повече изтребители. Защо това не стана? Защо не можа да се договори едно по-голямо число изтребители, след като са толкова хубави и толкова много наистина се нуждаем от тях? Нека някой да каже, защо не можахме да договорим това? Благодаря Благодаря Ви, генерал Милев. Следваща реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Тошев, имате думата

абсолютно балансирана между това, което даваме, и това, което получаваме. Цената е такава, на която се търгува с всички останали държави, които купуват тази модификация, с този пакет

имаме поддръжката и на летателния състав, и на наземното оборудване, и на платформата за следващите до 2045 г. – на практика, в периода на сегашната експлоатация на платформата. Второ, в тази в тази цена е включено това, което ние сме разрешили миналата година с гласуването в тази зала възможности за министерствата и за Министерския съвет да преговарят и да търсят откъде и как да се сдобием със самолета, който днес гласуваме.

отворете си телефончетата и вижте този милиард и осемстотин, който ние гласувахме миналата година – колко беше цената на долара и колко е днес – това първо? Второ, гласувахме левове, а търгуваме с долари. с долари. Дай боже следващите правителства на ГЕРБ да докарат така, че левът да стане конвертируема, световна валута, но няма да е скоро, докато имаме такава опозиция. Последно, колеги,

абсолютно всички възможности, които базовият самолет притежава, и ние винаги може да не ги използваме. Отделно от това, тук всички военни, включително и генерал Симеонов, и генерал Попов, знаят, че електронните пускове са основният начин на тренировка на летците. Бойните пускове се използват включително и от американската армия много рядко, защото са изключително скъпи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Две години бяхме сами в тази битка. В последните седмици седмици разбрахме, че „Атака“ също са против сделката, днес разбираме, че и БСП са против сделката, а днес с най-голямо учудване разбираме, че и НФСБ са против сделката. Още по-добре, ако е от по-отдавна. Ние от „Воля“ считаме, че този изключително важен въпрос за България не може да бъде решен без огромен политически и народностен консенсус.

с шест месеца, докато се проведат нови преговори и ако се постигнат параметрите, които сме заложили в Решението на парламента, да продължим, ако не – да прекратим сделката. Процедурата ми е да спрем дебатите и да отложим гласуването по тези законопроекти с шест месеца. Благодаря процедура по точката, след като нямате време, защото съгласно Правилника тя влиза във времето на групата, така че не бих могъл да подложа на гласуване Вашето предложение. Продължаваме с изказванията. Доцент Цонков, заповядайте.

господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господа генерали, заместник-министри! Първо, бих искал да започна моето изказване, след като парламентарната група на „Воля“ няма право отлагане на гласуването и разглеждането на ратификацията на четирите договора с шест месеца и моля да подложите, господин Председател, нашето предложение на гласуване сега в залата. Смятам, че е разумно да се проведе подобно гласуване. Първо, бих искал да кажа в моето изказване, че „БСП за България“ като национално отговорна и последователна винаги сме подкрепяли Българската армия, защитавали сме българските военнослужещи! Модернизацията, инвестирането в техника и въоръжение е важно. Важно е да обърнем внимание, разбира се, и на хората в отбраната. Затова и винаги сме казвали, че модернизацията на Българската армия трябва да се реализира и за трите вида въоръжени сили. Тази модернизация обаче трябва да става едновременно, да се реализират и трите проекта едновременно. За България е важно да развиваме нашите стратегически отношения – евроатлантически. Ние сме показали, че сме надежден партньор в системата за колективна сигурност. Вие, господа управляващи, и лично господин Борисов през 2010 г., мислейки за Българската армия, отрязахте бюджета на Министерството на отбраната с 400 млн., нали помните?! И сега, когато обсъждаме ратификацията на четирите договора, Вие ни предлагате условия, при които да загробим както Българската армия, така и българската държава, защото бюджетът не може да поеме чак такъв голям разход – дефицитът става 2%, а разходът за отбрана – 3% от брутния вътрешен продукт. Нали мислите за бъдещето?! Това ли е държавническото мислене?! Как Вие, управляващите, защитихте националния интерес в преговорите? Как ще повдигнете националното самочувствие и достойнство, след като се провалихте в преговорите за закупуване на бойни изтребители? Как при тези условия? Как защитавате българския национален интерес и какво показвате на българските граждани, след като постоянно погазвате парламентаризма в България?

Разбира се, Вие създавате прецедент, защото може и следващите, които спечелят

Искам да разясня две неща. Право, ако сега парламентът гласува да отложим гласуването след шест месеца, уверявам Ви, уважаеми господин Цонков, колеги от БСП и колеги от ВОЛЯ, че цената няма да стане по-малка.

първо. Второ, няма харчене на пари за самолетите за сметка на другите проекти. Естествено, че и трите проекта, господин Цонков, се движат едновременно. Те няма как да се движат ден за ден и час по час заедно. Проектът за самолетите е във фаза днес да гласуваме ратификация на договора. Проектът за корабите – вече са подадени офертите и трябва да бъдат оценени, а проектът за бронираната машина – вчера Съветът по отбрана го стартира, ще бъде изпратен на държавите и фирмите, заявили желание да участват в този проект. Така че те се движат едновременно. Разликата в проектите Исках само това да разсея, че не става въпрос за отказване от другите два проекта за сметка на този. Движат се почти по едно и също време. Няма как три проекта да се движат от ден в ден заедно. Това е. Пак казвам, погледнете, направете справка. Всяка година военната техника и оборудване нарастват като цени. За съжаление, такава е ситуацията в света – напрегната. Държавите изпитват притеснение за своята сигурност и

Господин Председател, ние от „БСП за България“ предлагаме да се отложи гласуването с шест месеца. Моля да Моля да подложите на гласуване нашето предложение. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Формулирайте правилно какво Ви е предложението. Кое искате да отложите? Кое? Ратификацията, Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет?! Направете поне едно нормално предложение! (Силен Моля, квесторите, да поканят народните представители, които се намират в зала „Изток“ на обсъждане, да присъстват на гласуването.

Колеги, моля Ви, запазете самообладание. В момента няма нарушение. В момента изчакваме народни представители, които не се намират в залата. Те са включително и от Вашата група. (Силен шум и реплики Моля Ви, колеги, не изнервяйте обстановката. Виждате, че нещата са успокоени, изчакваме колегите да дойдат. Те са и от Вашата група.

на ръководещ заседанието и да застане госпожа Джафер, защото нарушавате Правилника. Има направена процедура от парламентарната група и тя трябва да бъде поставена на гласуване веднага. Това, че Вие чакате някой – тук не е чакалня, тук е български парламент,

Моля, режим на гласуване.

Гласували 212 народни представители: за 91, против 120, въздържал се 1. Предложението не се приема. Продължаваме с разискванията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Става дума вероятно за най-голямата инвестиция, която прави българското правителство, от близо два милиарда и половина в цялата бюджетна история на България по отделна инвестиция. Затова трябва да бъдем особено внимателни, когато взимаме решение за такава колосална сума, спрямо брутния вътрешен продукт на Република България. Какви са фактите, уважаеми колеги? Първо, фактически ние финансираме развойната дейност на основния доставчик „Локхийд Мартин“ и още няколко десетки американски фирми от военнопромишления комплекс. Защо финансираме развойна дейност? Защото към момента F-16 Blok 70 е на чертожната дъска. Такъв самолет няма. Това е единственият самолет в света към момента, който, колеги, е напълно невидим. Никой не може да го види, тъй като той не е окомплектован, той не лети никъде.

Военновъздушните сили на Съединените щати ще поддържат произведените самолети на въоръжение. Решението на Военновъздушните сили, на Конгреса и Комисията по отбрана е никакви F-16, в никакви модификации, няма да бъдат купувани от американската армия. Какво гласуваме днес? Страната производител няма на въоръжение този самолет. Този самолет е на чертожната дъска и този самолет няма да бъде купуван от Военновъздушните щати като високотехнологична нация имат далеч по-модерни изтребители – F-22, F-35 и други модификации от същия клас. Следователно тук приказките: как бил най-модерният самолет – модерен е, но производителят не го взима на въоръжение.

Ще отворя една скоба. Аз съм изумен – няма да кажа името на един български генерал, който в медиите защитава Проекта, казвайки, че F-16 Blok 70 е проверен във всякакви условия. Каква наглост! Какви условия?! Може би чертежът е качван до Международната космическа станция, за да видят дали в отрития космос ще издържи? (Смях. Какви са фактите от работния екип на Военновъздушните сили на Българската армия, назначен от българското правителство? Какви са фактите? Първа констатация.

Правото на Европейския съюз не важи. Ние, ако оспорваме нещо, отиваме да се съдим с доставчика. Къде? В Съединените щати. По кое право? Американското. С какви пари? Милиони разходи, тъй като правните услуги в Съединените щати са скъпи, казва Вашата работна група. И те казват, цитирам: „Непредвидими по основание и размер са разноските на българската страна.“ Втора констатация. Гаранционните условия и условията за рекламация са изключителни права на доставчика. Те казват, че са формулирани преимуществено в полза на американската страна. Ние нямаме никакви права по никакви гаранции. В договора го прочетох, в секцията на български и на английски език. Това е най-страшната клауза – две изречения, които могат да бъдат фатални за българската страна. Там пише, че доставчикът, внимавайте, не носи никаква отговорност при неизпълнение на някои от клаузите на договора. Аз питах министъра на финансите, питам Ви и Вас: какви са неустойките на доставчика, който и да било от света, който няма да достави самолета – първия примерно, второто тримесечие на 2023 г.? Отговорът е: няма неустойки, дами и господа! Никакви неустойки! Могат да забавят самолета – вижте, това са високи технологии и дали производителят е европейски, американски или руски, няма значение, забавянето на модела може да бъде с години, както е с F-35. Ние плащаме два милиарда и половина – най-бедната страна на Европейския съюз, и чакаме от умрял писмо до 2023 г., а може би до 2030 г.! Освен това, казва Вашата работна група, стандартните условия, приложими към всеки от договорите, са определени едностранно и не подлежат на промяна по искане на българската страна. Това казва Вашата група! Четвърта констатация. След подписването на четирите договора, отбележете, цитирам: „Клаузите могат да бъдат модифицирани от правителството на САЩ с промяна на стойността и графика на отделните доставки“ и Вашата група казва: „като българската страна ще бъде само уведомена за модификациите“. Тоест Вие днес искате да подпишете празен чек. Ама въобще не става дума за два милиарда и половина! Страната-доставчик започва да си пише нови числа. Те са Ви написали коректно хората в договорите, Вие четохте ли договорите? Четохте ли договорите, в които пише, че те не носят никаква отговорност и те едностранно, Вашата работна група, предупреждава правителството? И знаете ли защо го предупреждава работната група, водена от полковник от ВВС? защото после ще трябва да се оправдават пред българското следствие, когато дойдат следователите и попитат защо българския народ плаща, а стоката я няма, или стоката е негодна. Освен това, казва Вашата работна група, шеста констатация: „Четирите договора са сключени с частни компании без провеждането на самостоятелна национална процедура за избора им като единствено възможните контрагенти“. Тоест, пълен монопол, поради което цената е със 70 милиона по-висока, отколкото за Словакия. За същата сума европейска страна предлагаше два пъти повече самолети при пълното им въоръжение и поддръжка! (Силен шум и И седма констатация от Вашата работна група, най-страшната: „Освобождаване от всякаква юридическа отговорност, в това число неустойки по неизпълнение на клаузите от Договора“. Така че за един невидим самолет, за един чертеж ние предлагаме близо два милиарда и половина лева, за да получим неокомплектован самолет. И сега да Ви разкрия още една тайна: фактическата цена към момента е над три милиарда лева. Защо? Това са номерата като с обществените поръчки. Ако законът над 50 хил. лв. иска да има конкурс, кметовете го правят на две по 25. Тук сте свалили въоръжението от самолета, той идва гол като пушка,

Американското правителство официално предупреждава българското правителство, че неокомплектоването на модела, свалянето на неговите боеприпаси крие опасност за реализацията на проекта. Така че като говорим за евроатлантически ценности, България е и трябва да бъде член и лоялен член на НАТО, но има и други доставчици. Ние сме длъжни да харчим парите на европейските данъкоплатци. Да Ви дам едно число. Два милиарда и половина привеждаме на производители в Съединените щати – това е точно разликата. Три милиарда и половина влизат в българския бюджет от европейските данъкоплатци, ние плащаме милиард и сто милиона. Остават два милиарда и половина. Сега парите от немци, шведи, англичани, италианци и испанци, вместо да ги вложим в европейски проекти, ние ги привеждаме отвъд океана за четири години при никакви гаранции, че този проект ще бъде реализиран. Предадени са българските интереси, не е защитен българският национален интерес. Договорът е диктовка – едностранен, той е обиден за нашата страна. И ние Ви призоваваме: помогнете на българското правителство да не се влачат последователите. Гласувайте „против“! Благодаря Ви. Реплики? Имате думата за реплика, господин Ерменков.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 Първо, говорихте за цена от 2,2 милиарда. Това не е цена, това е прогноза, така е записано: „Прогнозната цена ще бъде 2,2 милиарда.“ А колко ще бъде истинската, това ще го научим, както министърът на отбраната и вицепремиер каза в Комисията: „божа работа“. Второто нещо, което искам да Ви кажа, е, че този риск, който Вие споменахте, наистина е голям, но има още един по-голям риск и той именно в това се състои, че ние купуваме самолет на ниво разработка, а в договора специално е записано: „Всички рискове, свързани с оперативните изпитания и оценката при действието на този самолет, са за страната купувача.“ И аз зададох един въпрос вчера и на командването на Военновъздушните сили: те ли ще понесат отговорността, ако тези изпитания се окажат отрицателни, и, не дай си боже, доведат до загуба на техника, да не говоря за човешки живот? Благодаря. (Единични ръкопляскания имате думата, господин Цонков.

Професор Гечев, имате думата за дуплика. Благодаря Ви. Прав сте, господин Ерменков, трябваше да подчертая ясно, че цената е прогнозна. Американската страна много коректно, много съвестно в договора е написала, че цената е прогнозна и че отделните доставки подлежат на цените на промяна и времето на доставки. Тук не говорим даже за странности в договора, даже те не са странности, те противоречат на здравия разум. За какво ще ни доставят ракети 2021 – 2022 г., при положение че самолетът без двигател ще бъде готов от „Локхийд Мартин“ второто тримесечие на 2023 г.? Ние купуваме ракети и не е нужно да си генерал от ВВС, тези ракети стареят – горивото им, други елементи. Така че тук има куп неща, които противоречат на здравия разум в този договор, освен че той е едностранен. Второ, неокомплектоването на самолета. Ама, вижте, даже да кажем и с малко чувство за хумор: като купуваме от американската страна, за да спестим в кавички, бомбите, които се пускат от този многоцелеви изтребител са без лазерно насочване. Как ще се хвърлят тези бомби? Този самолет, за да си хвърли бомбата сравнително точно, трябва да лети ниско и близо до целта. Ама, дами и господа, той противникът ще го пребоядиса този самолет, докато лети, бе?

Това не е нормално просто, което се прави. Кого лъжете бе? Купете си бомбите заедно с лазерното насочване! Кажете си честно, че искате три милиарда и нещо, кажете, че сте подписали едностранен договор, кажете, че не носите отговорност за доставките! И цената наистина – тук казаха колеги от други парламентарни групи, е жестоко по-висока, тъй като ние трябва да сменим ПВО, трябва да преоборудваме летищата и така нататък. Тук става дума за милиарди! И затова ние поставяме този въпрос. Що се касае за НАТО – ами тя БСП е гласувала, когато тук е имало гласуване за присъединяване към Северноатлантическия блок. В тази връзка искам да Ви кажа нещо, което някои от колегите използват за евроатлантическите ценности. Ама, дами и господа, самолетите „Мираж“, „Грипен“ или „Юрофайтър“ афро-латиноамерикански ценности ли са, че нещо не мога да разбера, или са евроатлантически? Франция, Италия, Испания и Великобритания къде са според Вас? Да не са в Африка? (Реплики от ГЕРБ). Те са членове на НАТО. Ние искаме конкуренция, искаме по-силна Българска армия, по-силно ВВС, но при спазване на справедливост, на пазарни правила, на възможност нашите партньори от Европа, те са номер едно, те дават парите в нашия бюджет, немските и френските работници също заслужават да произвеждат изтребители, както американските.

Продължаваме с изказванията. Имате думата, уважаеми господин Гаджев. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Понякога трудно се говори след такива блестящи полети на мисълта, блестящи в кавички, разбира се. Но все пак искам да кажа няколко неща, провокиран от дебата до момента. Хубаво е всъщност, че наистина водим такъв дебат в парламента. Това, разбира се, стана възможно поради законовите промени на ГЕРБ от 2010 г. Оттогава всички сделки над 100 милиона за въоръжение вече минават през парламента за одобрение. Преди това се взимаха тайно, в затворените врати на Министерски съвет. Впрочем по времето на Тройната коалиция такива сделки за много над два милиарда, се случиха, някакви дебати за тях – не. Хубаво е, че има дебат в момента, какъвто нямаше преди. Впрочем, тук отварям само една скоба, тъй като се заговори за индустриалното сътрудничество и за офсетните програми. А някой спомня ли си какви офсетни програми получихме с придобиването на бойните средства по време на някой да се сеща някаква конкретна офсетна програма? Аз се сещам за една: при придобиване на бойна летателна техника придобихме офсет оранжерия за домати. Сигурно е много високотехнологично. Успех на икономическия екип на правителството „Станишев“ тогава. хубаво е да има дебати. Различните политически сили имат различни позиции и това е разбираемо. Не мога да разбера една позиция на БСП, когато казва, че да, ние сме сигурен и предвидим съюзник в НАТО, сигурен стратегически партньор на НАТО и на САЩ, а всеки път, когато в този парламент гледаме нещо, свързано с по-дълбока интеграция на България в системите на НАТО, винаги се посреща на нож. Защо, нали сме съюзници? Как да докажем, погледнете се отвън, да си представим как се гледаме отвън. Ние въобще седим ли като предвидим съюзник? Не, след като най-голямата опозиционна партия категорично е против всякакво нещо, свързано с интеграцията в НАТО. Погледнете гласуванията. Не е само сега. За всяко едно гласуване по ратификация на договор, дори включително за развитие на системите на НАТО в България, БСП винаги е била против, включително в процесите за модернизация на армията. В крайна сметка БСП се завъртя на 360 градуса и се върна в началната си позиция „против“ от 2016 г., когато от БСП само уважаемият господин Ангел Найденов тогава подкрепи модернизацията на армията. Всички останали колеги от БСП бяха против. Две хиляди и осемнадесета година, когато гледахме останалите проекти в Комисия, БСП не ги подкрепи. Да, хубаво, благодарим, че взехте тогава правилно решение да подкрепите в пленарна зала проектите, но впоследствие ето, връщаме се отново в изначалната Ви позиция, че Вие всъщност наистина сте били против още от самото начало и само търсите повод. Защото поводът: а бе, ние сме „за закупуване“, но всъщност сме „против“, не е актуален, не е релевантен. Но в крайна сметка това, което ни предлага правителството в момента, е най-доброто, което може да се преговори, да получим за тези цени. Впрочем, този пакет, който е предложен за обучение, въоръжение и наземна екипировка е пълният, който да позволи оперативните способности на тези самолети, на F-16. Нека ги сравним тогава, понеже няколко пъти се повторихте тук за европейски доставчици. Ами да ги сравним с това, което беше предложено от други европейски доставчици. През миналата година други европейски доставчици предложиха осем или десет самолета, само че само с 27-милиметрови картечници, без никакво въоръжение, от които самолети учебно-бойните са без въоръжение, даже без картечници. И това е по официални данни на фирмата-доставчик. Може да го видите в интернет, хората са си го написали съвсем коректно. Така че нека да видим, или може би тук една молба и един апел към Министерството на отбраната: да изчисли колко от този допълнителен пакет въоръжение, техника, радари, линкове и всякаква друга допълнителна екипировка излиза и дали може би тази оферта, която на пръв поглед излезе по-евтина, да не се окаже, че всъщност тя е по-скъпата в дългосрочен план. Тук говорим за поддръжка. Ама извинявайте, няколко пъти чух как едва ли не България тепърва не е защитила наземната инфраструктура. Ами извинявайте, колеги, ама наземната инфраструктура – хангари и така нататък, никога не са били елемент от преговорите между която и да е от страни доставчици. Никога! Не само за България, имах възможност по асамблея на НАТО да разговарям със словашките колеги. И в Словакия никога не са били елемент от преговорите, включително с европейски доставчици или с американски доставчици. Никога наземната инфраструктура не е била част. Винаги е била отговорност на държавата, която получава, включително и на България. Колко ще излезе, тепърва ще се анализира, има си някакви предварителни сметки в Министерство на отбраната, те ще станат ясни. Но това е факт. Факт е, че пилотите ще могат да бъдат обучавани за водене на всички видове бойни мисии, които може да изпълнява този самолет. Говорейки за въоръжението, има въоръжение „въздух-въздух“, което е напълно достатъчно. Ако се говори за намаляване на ракетите с близък обсег, ракетите с далечен и среден обсег са увеличени, включително учебните – четири пъти са увеличени учебните ракети, за да могат пилотите да се натренират. В крайна сметка това е важното – да имаме натренирани пилоти, които да летят на съвременна техника, която да е най-доброто възможно за българските Използвайки тази техника, ние да бъдем един интегриран член в НАТО, един активен и верен член на НАТО. Все пак ние разчитаме на НАТО да защитим страните членки и техните армии да защитават България. Нека и ние дадем нашето в общата система за сигурност, което е правилната посока. В крайна сметка придобиването на една такава бойна платформа с всички способности, които има – тук колегите, между другото, го споменаха – ще даде възможност за най-пълното използване от страна на ВВС по време, точно така, както сме го записали в проектите за инвестиционен разход от 2016-а и от 2018 г., отговаряме на всички изисквания. Това е най-важното – да дадем възможност за най-доброто на българските пилоти и на Българската армия. Не е ли това, което всички искаме? Не е ли нещото, по което можем да постигнем консенсус

Не трябва да се противопоставят различните сектори един на друг, да излиза някой и да казва: „Ама, дайте да не даваме за военните, да даваме за здравеопазване!“ И двете са елемент от националната сигурност – без едното и без другото няма как да имаме държава. Това противопоставяне е толкова характерно за БСП – да противопоставят сектор срещу сектор, човек срещу човек. Ето, днес стигнахме до ново ниво – вече противопоставяме европейци на американци, двете страни на един съюз ние ги противопоставяме един на друг. Защо?

Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев. Реплики? Имате думата, професор Гечев.

защо Вие не споменахте, че две години в бюджета включвате по 1,5 млрд. лв. за превъоръжаване, а не ги харчите за превъоръжаване? Остарява Българската армия. Правите компромис с националната сигурност и тихичко си ги разпределяте преди Коледа

в конкурса, който беше организирало българското правителство, имаше изисквания към участниците и те включваха въоръжение. Предложенията, които бяха направени, в това число и на водеща европейска страна, са с пълното въоръжение на самолета. Нещо повече, страната – отворете договора, колега, може би не сте имали време, за да видите – предлага и два подвижни завършени хангара от фирмата, които са

Защо пред целия свят се обявява конкурс по пазарни начала? Защо участват наши партньори от НАТО, от Съединените щати и от Европа? Защо Вие съсипвате предлаганията от Европа? Защо парите на европейците, които те ни дават,

Колкото до договорите, които цитирате, всъщност изрично е упоменато в предложението от тази водеща европейска държава, както казахте, че придобиването на въоръжение – допълнително оборудване, свързано с натовските стандарти, е елемент на преговори с трети страни и не е част от „Напротив!“) Напротив, прочетете договора! И това, между другото, е официално и публично казвано от посланика на въпросната страна. Отворете си го в интернет – не е сложно да се намери, хубаво е да се чете, чете, не давайте грешни примери, не вкарвайте хората в заблуждение. Колкото до средствата за отбрана, не знам какъв бюджет сте чели. Дай боже, да имаше по 1,5 млрд. лв. за превъоръжаване всяка една година.

Не мисля, че един подобен преговорен процес е много лесен. В крайна сметка придобиването на каквото и да е сложно въоръжение, по-скоро бойна платформа, винаги отнема много време.

попитайте кой го е готвил през 2016 г. – хората много добре знаят: през целия жизнен цикъл придобиваш допълнително въоръжение, допълнителни умения. Тези мъже и жени военнослужещи, които ще бъдат обучени за пилоти или за наземен състав, ами трябва да обучаваме и следващите – все пак за 40 години, няма да ги държим в армията! Да, между другото, много е важно да се намерят елементи и тези хора да

Продължаваме с изказванията. Господин Радев, заповядайте – имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Заместник-министър, Началник на отбраната, генерали, уважаеми колеги! Аз си мислех, че днес всички ще говорим с малко по-приповдигнат тон. Чух много критики, особено от опозицията – да не кажа неверни, но покрай многото верни неща, много нещо, което не е така. Затова съм длъжен от името на ГЕРБ да припомня фактите, да припомня тези близо девет години усилия, за да кажем днес: „Да, почти сме пред финалната права да закупим бойно средство за Българската армия“. През 2010 г. започват тези проекти за инвестиционни разходи,

от НДСВ, от министър Свинаров тогава, кугъри, „Спартан“ и така нататък. Но ние платихме сметката! Тук искам да отговоря и на госпожа Нинова, без да съм адвокат на премиера – не бих могъл, но аз неговите думи така ги тълкувам.

Освен че има и такива правила от американската страна. Така схващам аз неговите думи, които Вие цитирахте. След това при второто правителство на ГЕРБ, спомнете си 2016 г., тук колегите споменаха за това – в тази зала всички Вие гласувахте „против“ отново за тези инвестиционни проекти. Само Ангел Найденов беше наистина „за“ и аз си спомням един много важен детайл – един от Вас, да не го споменавам, дори направи забележка на водещия Иван Иванов тогава – да не му дава да говори повече от 3 минути, защото той говореше повече и единствен защити тогава инвестиционните проекти. Просто казвам какво се е случило по това време. третото правителство на ГЕРБ отново тези проекти са на масата – отново се опитваме, отново продължаваме последователно политиката за модернизация на Българската армия. Поискахме границата от 1,5 млрд. лв., след това казахме: „Да, но няма да стигнат“, и дадохме право на министъра да продължава нагоре без таван. Защото, искам да го подчертая, и моля Ви се да не се спекулира с това, никой от Вас, от нас – народните представители в тази зала, не би могъл с помощта на експертите, които ползваме, да каже каква точно е цената, ако говорим за нея. Много трудно! Да, сравняваме се с други държави, получаваме информация отвсякъде, но не бихме могли да кажем къде ще спрем. Затова направихме това! Никой не иска да разходва повече средства. Та нима всяко правителство не иска да спести средства от някакъв такъв разход и да ги даде за социални нужди и ще бъде преизбран отново! Търсете мотивите – след МВР, станах и аз полицай, и винаги търся има или няма мотив. Така че така се случи тогава – дадохме им право. Искам да подчертая. На мен ми прави много сериозно впечатление тази отговорност на правителството – четирима министри се занимаваха с този проблем. Да поздравя министър Караниколов, че е тук, за индустриалното сътрудничество! И това успяхме! Така че това направихме като трето правителство и днес срещу тази цена от 2,2 млрд. лв. при горна граница от 2,9 млрд. лв. – знаете, което беше казано от американците – ние вече имаме, да не ги споменавам, но включително самолета, за 20 млн. лв. ракети, за половин милион

Не бих могъл да кажа, предполагам и никой от Вас. Но искам нещо друго да подчертая, което тук и професор Гечев, и други колеги критикуваха. Внимавайте, аз и друг път съм Ви го казвал: когато критикувате нас, в случая критикувате правителство, критикувате онези хора, целия екип, които са работили. Това са същите хора, с които Вие ще работите някога, когато дойдете на власт. Аз имам доверие на тях, както имах, между другото, доверие тогава на генерал Радев. Той на мен лично ми казваше – съжалявам, че днес го няма, щях даже да го питам кой кой е най-добрият самолет. Ние тук спор нямаме. Ние сега ратифицираме четири закона. Ние всички сме го избрали – F-16, и са го казали същите тези хора, които поздравявам! Това са експертите, това са нашите генерали, под тях – офицери, инженерно-технически кадри, които са казали: „Да, това е пакет и той ни стига засега.“ Тук ние с Вас няма какво да спорим и аз няма да отида натам. Ние сме политици. Ние трябва да гледаме правилно ли се движат нещата. Да, рамки ако сме успели да направим, дали ги спазваме. И Вие като опозиция добре посочвате някои недостатъци. Може да се иска още. Но не забравяйте и не посочвайте към тях според мен това е груба грешка и аз не бих го направил, само мога да ги поздравя за усилията за тези 9 години. Защо го правим сега? Защо не го направихме при второто правителство? При първото – казах, не ни стигна политическо време. Ами защото аз видях числата. Защото числото е такова – 4,8% в първото тримесечие нараства брутният вътрешен продукт, близо 5%, и стигаме нивата от 2008 г. преди кризата. Затова си позволяваме сега. Затова е склонен министърът и министър Горанов да извадят тези пари и да ги дадат. Нямаше как да стане малко по-преди! Това е една от причините. След това средата се промени. Не искам да навлизам натам, но ако четете доклади за националната сигурност в момента, нещата се сгъстиха с облаците. Това допълнително ни кара да побързаме и да извадим парите, въпреки че бихме искали да ги дадем, както и вчера говорихме, примерно за пенсии.

и не е било лошо тогава. Така е било по времето на НДСВ и леко по времето на Вашето управление с министър-председател Станишев. Имало е пари – давали са за армията. След това казвате: „Да, защо държахте 1 – 1,4%?“ Ами нямаше пари! Сега ги има, събираемостта е по-голяма.

защо ние обсъждаме тези въпроси днес в залата? Освен по онзи чл. 85 от Конституцията, когато има финансова рамка, влиза в парламента и се ратифицират договорите. Освен това, това ни задължава. Но преди това? Защото ГЕРБ, уважаеми дами и господа, искам да го кажа ние направихме, с Аню Ангелов, когато бяхме министри, внесохме тези 50 – 100 милиона. Между 50 и 100 милиона – в Министерския съвет, и на 100 милиона се обсъжда в парламента съвсем отговорно, съвсем на светло. Точно заради това – населението да знае къде отиват в случая тези 2 млрд. 200 млн. лв., а преди това други пари. Така ли беше преди това и по Ваше време? Защо не го променихте по времето на министър-председателя Станишев? Или НДСВ? Тогава тези пари, които аз Ви казах, изплатихме – бяха дадени от министъра, никой не знаеше за какво и никой в тази зала не питаше. Нямаше го професор Гечев, нямаше Ви и Вас – тези, които сега вземате думата, места, е имало други и те са били опозиция, както и ние. Защо не сме попитали, защо не сме настояли? Ние идваме и го правим! Това също исках да кажа.

стига засега. Те го решават, те са казали така и ние трябва да им вярваме, а предполагам, че и Вие им вярвате. След това ще дадем други пари и те няма да бъдат 3 милиарда, а сигурно ще бъдат повече през годините. По другите проекти също трябва да дадем. Казахме, че парите сега се прехвърлят и след Нова година са другите два проекта.

и всички ангажирани. Те отиват там и ще работят с тази техника, ще останат във въоръжените сили, ще бъдат мотивирани да бъдат военнослужещи, а не беше така само допреди месеци, те се разбягваха. България ще остане на пистата – там, където винаги е била, имала е свои въоръжени сили, свои самолети. Това е много важно за всички тези, които не ги виждаме, но те стоят зад видовете въоръжени сили. Искам да благодаря на екипа и непременно да посоча заместник-министър Запрянов, който седи в залата. Да, браво на четиримата министри, но понеже бях на неговата позиция и знам какво означават тези преговори, да благодаря на него и на екипа му, които успяха да доведат докрай този процес, и сега да се поздравим. Надявам се, че повечето от Вас ще гласуват за тази ратификация и за придобиването на тези бойни средства – самолети, а изброих и какви други към тях. Завършвам с думата доверие, между другото. Ще го кажа внимателно, за да не засегна някого, но през последните години с моето участие, където съм бил и съм говорил за самолетите с нашите партньори, винаги се прокрадваше нещо, от което много ме заболяваше

Трябва да внимаваме, но винаги това доверие някак си оставаше една нишка, която лично ме притесняваше. Сега това поправяме и казваме: да, Вие сте стратегическият партньор, а в българския парламент има партии, които ще подкрепят това, което сме решили да направим, и го правим с ясното съзнание, че това е в полза на България. Благодаря

Това вече е гласувано – не.